raspravit ćemo: - Interpelacija o radu Vlade RH na područje reforme javne uprave - Predlagatelji 16 zastupnika u Hrvatskom saboru Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja interpelacije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na interpelaciju članci 145.do 151. Poslovnika. Vlada RH u poslovničkom roku dostavila je izvješće. Izvješće ste primili. I sada molim u ime predlagatelja kolegu Petra Baranovića da obrazloži interpelaciju. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Dobro veče, uvaženi zamjeniče ministra. Svi nazočnim kolegicama i kolegama zahvaljujem što su toliko pristojni i odgovorni da su ostali i iza 10 da mi daju potporu u ovoj nemogućoj misiji ozbiljne rasprave o vrlo ozbiljnoj temi. Interpelacija o radu Vlade RH na područje reforme javne uprave zapravo motivirana je činjenicom da su potrebu manje ili više potrebu reforme javne uprave i korigiranja tog bitnog elementa hrvatskog društva i bitne komponente sustavu ove države tu reformu najavljivale sve vlade u predizborno vrijeme. Svi su ih manje-više doticali u svojim predizbornim programima i planovima, a zapravo 20 i nešto godina od momenta proglašenja Hrvatske države i danas živimo u društvu u kojem ćete od ljudi najčešće pritužbe upravo na rad i efikasnost ekspeditivnost javne uprave u Hrvatskoj. Ono što odlikuje javnu upravu u Hrvatskoj to su to su vrlo visoki troškovi i veličina, ali vrlo loša efikasnost, ekspeditivnost pa smo i od ljudi u gospodarstvu kada se govorilo o tome što sprečava i usporava investicije u Hrvatskoj jako često imali prilike čuti da i javna uprava ne servisira dovoljno dobro, da anketirate hrvatske obrtnike i recimo srednje manje poduzetnike, isto tako ćete čuti da ih javna uprava ne servisira dovoljno dobro. Kada gledate neke figurativno nazvane karcinome u Hrvatskoj kao što je bespravna gradnja pa shvatite da su i neki elementi javne uprave odgovorni za to i kada vidite koja je gospodarska šteta recimo samo u tom slučaju nastala, neefikasnošću rada javne uprave, kada prođete životno iskustvo odlaska urede za ishodovanje dokumenata bilo kakvih potvrda, obavljanje poslova, onda smo svi u ovoj zemlji duboko svjesni da ta javna uprava treba reformu. U ovom obrazloženju mi se naslanjamo na podatke Svjetske banke koji su podređeni parametrima izračunali cijenu koštanja rješavanja pojedinog predmeta, znači ne možemo govoriti da javna uprava generalno u Hrvatskoj kvantitativno košta koliko javna upravu u jednoj Poljskoj ili jednoj Italiji koje su zemlje od 60-ak milijuna stanovnika ali možemo govoriti stvarnoj cijeni koštanja kada se uzme u obzir koliko je sredstava uloženo za dobivanje koje razine i kvantitete usluga javne uprave. Možemo komparirati poziciju djelatnika javne uprave u odnosu na one ljude koji rade u realnom sektoru, stvarajući novu vrijednost, plaćajući poreze, stvaraju financijsku pretpostavku za plaćanje tih ljudi u toj javnoj upravi pa ćemo vidjeti onda da onaj tko je zapravo temelj gospodarstva društva i opstanka ove zemlje djelatnik u tom dijelu u tom realnom gospodarskom sektoru nema nikakva prava, da je potplaćen u odnosu na onoga u javnoj upravi. I kada analiziramo pravila igre unutar javne uprave onda ćemo shvatiti da nema apsolutno nikakvih konsekvenci za onoga koji igra na pasijans i na marendi ostaje 45 ili 50 ili 60 minuta u odnosu na onoga tko disciplinirano dođe na svoje radno mjesto, rješava predmete, pauzu konzumira u zakonskom roku od 30 minuta, ljubazan i kada mu je u životu tešku dočeka vas nasmijan i svoj posao napravi korektno. Možemo li živjeti u zemlji u kojoj se unutar državnog aparata jednako plaća onaj koji radi, pa evo večeras primjer. Jednaku plaću ćemo primiti nas 6, 6 da dobro sam izbrojao u odnosu na predsjednika najveće oporbene stranke koji se ukaže u Saboru, jednako često koliko Gospa u Međugorju pa čak i rjeđe. Možemo li zatvarati oči pred činjenicom da javna uprava nije ustrojena i da norme koje određuju način funkcioniranja i ustroj javne uprave nisu adekvatne trenutku i okolnostima? Stvar je vrlo jednostavna, a jednostavne stvari stanu u vrlo kratke materijale, tako da ni obrazloženje u kojem se između ostalog recimo i konstatira da javna uprava ima jednu situaciju da su radnici koji imaju srednju stručnu spremu puno bolje plaćeni od radnika koji imaju srednju stručnu spremu u realnom gospodarskom sektoru. A oni visoko obrazovani koji su se pokazali izvrsnima u javnoj upravi zbog niskih plaća u javnoj upravi i nedovoljne nagrađenosti za njihovu izvrsnost bježe u realni sektor da mi danas imamo čak i kada gledamo realno kadrovski neadekvatno posloženu i nedovoljno izvrsnu javnu upravu. Ta javna uprava će morati i mora već sada servisirati a to nam se već i razbilo o glavu. Primjerice procese povlačenja sredstava iz Fondova Europske unije. Koji smo rezultat imali u prvom obraćanju? Mislim nekih 560 milijuna eura ili kuna, kuna, da dobro pamtim kuna smo uplatili više članarine u briselsku kasu nego što smo izvukli iz europskih fondova. Zapitao sam se kao zastupnik zbog čega je do toga došlo a onda sam u razgovoru sa nekim mladim ljudima, izvrsnim ljudima, fakultetski obrazovanim koji su na jedvite jade zbog pretrpanosti ureda i nedostatka financijskih sredstava ušli u taj sustav kao projektno pismeni, doznao da zapravo nemaju kadrova i nemaju s kime raditi. Jer je temeljem kolektivnih ugovora, dobre sindikalne organiziranosti gledajući da toga nema u privatnom sektoru, to nismo kao politika omogućila radnicima u realnom sektoru da budu sindikalno organizirani. Tamo se događa svašta ali u javnoj upravi i državnim tvrtkama to sve štima, nema problema, radio ne radio svira ti radio. Iz tih razloga smo ovaj vrlo kratki tekst koji ću evo večeras nastojati bez obzira na raspoloživih 30 minuta sabiti u 8, 9 cijeneći vrijeme i poštujući vas saželi smo u dva zaključka za koja smatramo da su bitni. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 3 mjeseca predloži Hrvatskom saboru paket zakonskim prijedloga i pravilnika koje uvode obavezu mjerenja i automatizam sankcioniranja gubitka radnog mjesta 3% najneuspješnijih zaposlenika u državnoj javnoj upravi. Šta je ideja? Ideja je da javna uprava postane prostor u kojem funkcionira ventiliranje. Oni koji su najlošije ocijenjeni, koji imaju najmanje izmjerene učinke radne, trebaju ići iz javne uprave a određeni broj manji s ciljem postupnog smanjivanja ali podizanje efikasnosti, određeni broj, manji broj izvrsnih, obrazovanih, adekvatno obrazovanih za nove izazove uprave, trebaju ulaziti u sustav. Onog momenta kada se to uvede, kada hrvatska politika bez obzira na glasačke konsekvence i biračke konsekvence bude imala karaktera napraviti takav potez ja vas uvjeravam da će svatko raditi u javnoj i da će se bojati za svoje radno mjesto i da će biti motiviran da daje rezultate. Dok god žive svjesni da su nedodirljivi i da kada jednom uđu u taj sustav iz njega odlaze samo u mirovinu. Nema šanse da one koji ne žele i ne vole raditi natjerate da to čine. Drugi zaključak, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 3 mjeseca predloži zakonski okvir kojim se jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezuju na prihvaćanje istih standarda mjerenja kvalitete na razini lokalne i regionalne samouprave uz istovremeno poticajno nagrađivanje uspješnih. Zalažemo se kroz tu reformu zbog koje smo predložili ovu interpelaciju da se u sustav mjerljivosti uvede i nagrađivanje da oni koji su najbolji i najizvrsniji i marljivim radom opremaju najveći broj predmeta i daju najbolje radne rezultate budu i bolje plaćeni. Jer je nenormalno i neprihvatljivo i nemoralno da Republika Hrvatska uz blagoslov politike održava sustav u kojem se jednako plaćaju radnici i neradnici. To dame i gospodo ne postoji nigdje kao što vrlo vjerovatno i nema parlamenta u kojem o ovako ozbiljnim temama radimo na način da je prisutno nekih, čekajte da izračunam, 3, 4% od ukupnog broja zastupnika i da nema parlamenta koji o sudbinskim temama kao što je bila interpelacija jutros i interpelacija popodne a ja ću biti toliko toliko spreman ići daleko da je i ova zadnja točka dnevnog reda jednako tako bitna, je sudbinska za funkcioniranje hrvatskog društva, raspravljamo na ovaj način u 10 i pol sati navečer. Uz nadu da ćete shvatiti da reformu javne uprave moramo pokrenuti i da ćete nam dati svoje povjerenje i glasove u petak na glasanju, zaključujem ovu raspravu ime kluba Narodne stranke reformista, DC-a i Novog vala. Hvala na strpljenju i na pažnji. Dati ću si slobodu da komentiram ovo vaše zadnje kolega, ovu vašu inicijativu potpisalo je 16 zastupnika, od njih samo ste vi ovdje prisutni. Toliko o interesu i onih koji su potpisali da se raspravlja o ovoj temi. I sada molim zamjenika ministra uprave gospodina Zorana Pičuljana da obrazloži izvješće Vlade. **Pičuljan, Zoran** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo zastupnici. važnoj temi. Važnoj temi o kojoj je vrlo iscrpno raspravljano od svibnja mjeseca pa onda i taj zaključak, i zaključno 12. lipnja ove godine u ovom Parlamentu koji je rezultirao i donošenjem dokumenta koji je prvi puta usvojen u Hrvatskom parlamentu a to je Strategija razvoja javne uprave u kojem je, dozvolite da to isto tako konstatiram, odgovoreno uglavnom na, u potpunosti odgovoreno na ovaj, na interpelaciju, na zaključke, na sukus ove interpelacije koju je iznio uvaženi zastupnik gospodin Baranović. Možda samo malo drugačijim načinom i drugačijom metodologijom i na način koji ovaj zaključak namjerava provesti sustavno u jednome razumnom vremenu. Naime, sukus interpelacije ide za onim što nitko razuman u ovoj zemlji ne može … a to je da se učinkovitost javne uprave mora dignuti na puno višu razinu no što je ona sada i da zato treba iznaći odgovarajuće mehanizme, iznaći odgovarajuće mehanizme, ali čini mi se da to treba činiti na način koji je postupan, odmjeren i koji temeljem analize stanja predlaže mjere koje su provedive. Ono što je u Strategiji razvoja javne uprave kao dokumentu napravljeno to je prvi puta sustavno napravljeno, jest upravo takav pristup. To nije pristup koji bježi od rješavanja ovih problema i pomicanja odgovornosti na nekoga tko će to provesti za pola godine ili godinu dana. Ne, to je samo uvažavanje realnosti da ovakvu modernizaciju, reformu ili meni se uistinu čini da je najbolje govoriti o razvoju javne uprave, sustavnom razvoju javne uprave može činiti samo kontinuitet hrvatskih Vlada, odgovornih hrvatskih Vlada koje se uvijek naslanjaju na dobro što je učinjeno i koje još jačom snagom moderniziraju stvari no što je to činjeno prije. Meni se čini da je to bio glavni nedostatak svih dosadašnjih modernizacija, a to je da su zastajale u provedbi iz raznih razloga.

od one koja je dosad činjena. Bavili smo se strukturama, organizacijom državne uprave vrlo stidljivo javno, vrlo malo lokalne samouprave, a ovdje je bit da se i mislim da je to istakao i gospodin uvaženi zastupnik Baranović, da se moramo baviti procesima i stvarnim potrebama zaposlenih u upravi i zbog toga je i skratit ću jer je puno rečeno uistinu bilo u prošlom, 12. lipnja pa reći da je sukus onoga što je u strategiji napravljeno i onoga što Vlada čini već nekoliko godina jest snimanje i eliminiranje tih, je reći eliminacija ali eto dopustite da je koristim, a to je eliminiranje neusklađenosti, nejedinstvenosti u cijelom tom sustavu plaća pa onda i radnih mjesta, klasifikacije i radnih mjesta ocjena, vrednovanja, vrijednosti samih tih radnih mjesta, strukture. Temeljno i to je isto tako istaknuto strukture zaposlenih u javnoj upravi gdje je veći problem struktura zaposlenih no što je problem broj zaposlenih. Broj zaposlenih u nekoliko zadnjih godina pada i on je pao za preko 2800 zaposlenih u javnoj upravi manje no što je to bilo u prethodnom razdoblju no struktura je ustvari, i o tome je bilo sada rečeno, struktura je danas ustvari, danas je ona zabrinjavajuća da bi se moglo provesti sve ono što javna uprava, moderna javna uprava treba činiti. Zbog toga je odgovor sljedeći. U nekoliko sljedećih mjeseci, a to će bit već u rujnu mjesecu, Vlada će izaći sa prijedlogom nove klasifikacije i kompetencije, klasifikacije radnih mjesta u javnoj upravi i onda kroz procjenu radnih mjesta utvrditi i sustav plaća koji će biti odgovarajući toj klasifikaciji negdje do 3. mjeseca sljedeće godine. To će biti vjerojatno u mandatu, gotovo sigurno u mandatu nove Vlade te na taj način će povezivanje, … do onoga što je neizbježno, samih radnih mjesta postupaka, procedura koje valja snimiti i onda pojednostaviti i ustvari doći će se do pravoga do pravoga stanja javne uprave. Taj proces je u tijeku i mislimo da na taj način će se puno bolje odgovoriti na ovakva, in favorem modernizaciji javne uprave nego na ovakav način da se unaprijed odredi automatizam 3% napuštanja radnih mjesta, onih najneučinkovitijih. Najneučinkovitiji oni koji su najneuspješniji trebali bi i ovako gubiti radna mjesta. Upravo u usporedbi sa realnim sektorom je izvrsna usporedba i to ponekad ne ovisi samo, to ovisi i o kvaliteti upravljača, kvaliteti profesionalnog osoblja u državnoj i javnoj upravi, o njemu isto tako valja voditi računa. Stoga bez obzira kako god prošao, a uistinu strategija modernizacije odnosno razvoja javne uprave raspravljena je vrlo široko u udruzi poslodavaca među sindikatima, akademskom zajednicom, političkim strankama, političkim čimbenicima i to bi bio jedan dosta veliki stupanj konsenzusa. Meni se čini bez obzira na napade da ona i ne može biti bitno drugačija. Provedba će ono što je bitno i što će u konačnici ići u istom ili sličnom smjeru kao interpelacija to je provedba, politička volja, provedba koja se može postići ili političkim konsenzusom ili velikim stupnjem političke volje, oni koji hoće i moraju provoditi razvoj, modernizaciju ili reformu javne uprave inače ona ostaje prazno slovo na papiru. Ali čini se da Hrvatska ovaj puta za takvo što nema vremena i da onoga koji bude provodio i išao i realizirati i sukus ove interpelacije, ali i samog dokumenta strategije čeka isti i težak posao i morat će ga i svatko će ga morati obaviti. Eto to je naš odgovor, on je dosta iscrpno dan vezano dan vezano za interpelaciju i on indirektno, a ustvari izravno dan i kod same strategije razvoja javne uprave. Ja vam se zahvaljujem. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin koji nije prisutan pa klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba DC-a, Novog vala, Narodne stranke reformista kolega Petar Baranović. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora, vrlo kratko ću iskoristiti ovo da zapravo prokomentiram ovo što je gospodin zamjenik kazao o temi pa da malo i komentiram ono vaše čim ste me ispratili na mjesto, o tome da nema ni od 16 potpisnika nikog osim mene. Da sam potpredsjednik u Hrvatskom saboru ili predsjednik, a nisam i vrlo vjerojatno nikad ni neću bit, jer ljudi mog kova ne dolaze na te pozicije, onda bi se duboko zamislija nad tim da mi moj radni kolektiv na ovaj način funkcionira. Mene bi bilo sram, ne znam kako druge. Ali da idemo sad na kratko ovo šta je gospodin zamjenik kazao o onom našem ključnom, da mjere treba provoditi odmah i da Vlada koja vodi zemlju koja je u ovako dubokoj krizi, zemlju koja je korak od grčkog scenarija, ako sagledamo realno brojke, ako sagledamo istinu da se svake godine za održavanje, tehničko održavanje zemlje zadužujemo između 4 i pol i 5 milijardi eura, ako sagledamo te realne činjenice sa se svake godine 2 i pol milijarde eura moramo zadužiti da bi isplatili mirovine na postojećoj razini ostvarenih mirovinskih prava, ako shvatimo realnost da imamo deficit koji bez obzira na napore Vlade je teško kontrolirati u onim okvirima koje nam preporuča Europska komisija, a prema kojima smo sad obvezatni postupati. U toj zemlji nemamo komoda i nemamo resursa vremena više koliko su imale nekad neke Vlade u koje su i sazivi Sabora sjedili na svojim radnim mjestima u sretnijim vremenima, a nisu poduzeli ništa jedni, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa sad i ova Vlada bit ću iskren pomalo poncijevski pere ruke i tu reformu javne uprave želi odraditi na način da se stvari počnu otvarati nakon izbora. Nikom se ne čeprka i to je jedini razlog zašto nikad nismo imali hrabrosti u svim sektorima provesti prave reforme. Posebno se nikom ne čeprka po osjetljivim pitanjima kao što je egzistencija i ostvarena prava, makar ona bila i nezaslužena, nerealna u predizbornoj godini. Govorite da će se to kroz druge vidove mjerljivosti rješavati. Postoji registar zaposlenih u javnom sektoru pri Ministarstvu uprave. U taj registar svake godine do 28. veljače unose se ocjene koje rukovoditelji daju svojim državnim službenicima ako bi se zamjerija svojoj posadi, pa da te bace priko bande u more. Najnoviji podaci govore da od 23 850 državnih službenika odlično radi njih 26%, vrlo dobro 69, 7% je ocijenjeno ocjenom dobar. Kao student sam vrlo dobro prihvaćao tu ocjenu u indeks, jer dobar je ocjena za đaka, idete dalje s njom. Jedan posto je dobilo ocjenu dovoljan, a samo je 8 zaposlenika u postojećem sustavu vrednovanja od 24000 ocijenjeno ocjenom nedovoljan. Pa onda uzimajući sebi za pravo da procijenim recimo da će samo oni sa ocjenom nedovoljan odlaziti iz javne uprave mogu zaključiti da bi po dosadašnjoj praksi odlazili u promilima, a vrlo vjerojatno u promilima odlaze iz razno raznih razloga je povreda radne discipline i danas. Ali ne odlaze zbog neefikasnosti i ne odlaze zbog sustava vrednovanja i nemamo vremena čekati, jer čekanje u konkretnom slučaju znači direktne gubitke, odnosno suvišne troškove u proračunu na razini mjeseca u desetcima milijuna kuna, indirektne štete od neefikasne javne uprave na razini mjeseca po hrvatsko gospodarstvo, obrtništvo, poduzetništvo, hrvatske građane ne želim ni komentirati. Zato mislim gospodine zamjeniče, poštovane dame i gospodo da kad je u pitanju reforma javne uprave moramo imati Vladu koja je sposobna donositi odluke sad i odluke čija je izvršna narav trenutna. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Da bismo raspravljali i o ovoj važnoj i prevažnoj temi valja reći nekoliko riječi koje su na neki način obilježile raspravu o svim interpelacijama a pogotovo kako je vrijeme odmicalo. Zašto se u tako kasno vrijeme kasno vrijeme a to se već počelo događati u rano poslijepodne raspravlja o tako važnim temama jer bi izvjesna osoba došla, najčešće u vrijeme ručka kad se svrati, meni je to žao. Radi se o pripadnicima HDZ-a sve redom i govorili kome oni to govore, nema novinara, nema svjetla kamera i da se to čini namjerno. Isto tako su nastavili u sljedećem tonu i oni predlagatelji nekih interpelacija. Evo po prethodnoj interpelaciji obrušio se kolega i čim je to učinio, završio svoju točku otišao je. Ako ćemo tako se ponašati, a to je licemjerno ponašanje i to dovodi, dakle do urušavanja uopće političkog života. Jer uglavnom oni koji su uvijek tu ne zamjeraju nikome, građani sve vide. Prema tome, takvi glasovi koji su rijetko u Hrvatskom saboru visokih decibela neće stvoriti dojam da su oni tu, a inače nisu. Oni urušavaju samo prije prije svega vlastiti integritet, a doprinose i urušavanju politike u cjelini. Prema tome u takvom jednom ozračju, a svi su se založili za jedan demokratski, dakle to nema veze sa demokracijom ako nastupate sa figom u džepu. Govorim generalno. Prema tome još ću jedanput ponoviti, svako vrijeme je dobro za raspravljanje. Parlamenti mnogih zemalja raspravljaju po cijele noći. Začudili bi se možda i oni parlamenti nekih zemalja koji nisu u EU, a itekako teže da uđu. I još jednom, prethodna rasprava o prethodnoj interpelaciji trebala je biti u 12,00 sati. Ali što se dogodilo? Nakon izlaganja kolege iz HDZ-a svi njegovi koliko ih je bilo, koji su se tada zadesili, su mu replicirali. Toliko o tome. Ono što se predlaže ovom interpelacijom klub SDP-a ne može podržati. Ne zato što se ne slaže sa sadržajem, uglavnom, nego iz dva razloga. Zato što je ovaj Hrvatski sabor usvojio Strategiju razvoja naše javne uprave. I to na način i u obimu koji je mnogo i daleko opširniji i koji gotovo apsorbira sve ono što se u ovoj interpelaciji uglavnom predlaže i još puno šire i puno detaljnije. Da je tome tako vidimo iz ovih datuma kada je što rađeno. Dakle, kada je Strategija razvoja javne uprave došla u Hrvatski sabor 21. svibnja 2015. godine, a interpelacija o radu Vladu RH na području reforme javne uprave koju potpisuje 16 zastupnika od kojih je ovdje samo prisutan naš kolega Petar Baranović koji govori u ime predlagatelja i nitko drugi predana je Hrvatskom saboru samo trenutak 29. svibnja 2015. godine. Iako pisci ove interpelacije kažu da su je napisali 13. svibnja. Možda su i prošle godine ali ona je svjetlo ugledala dana u Hrvatskom saboru 29. svibnja. svibnja. Toliko o toj korektnosti. Međutim, slažem se gotovo sa većinom što je rekao kolega Baranović. I možda nije zgorega da se još jedanput ponovi da je reforma javne uprave u Hrvatskoj potrebna, međutim nikako se mi ne možemo složiti s time da bi Vlada bila i odgovorna i da se o tome raspravlja jer da nije provela, da Vlada nije provela reformu javne uprave. To podrazumijeva jedno nerazumijevanje stvari. Kada bi bilo koja Vlada, bilo koja Vlada bilo koje države mogla provesti reformu javne uprave u 4 godine onda nama više ništa ne bi trebalo raditi nego bi mi te eksperte koji bi obogatili ne samo sebe nego čitavu Hrvatsku slali diljem svijeta da im to učini. To je jedan proces koji traje, koji je dugotrajan, koji je mukotrpan, koji su prošle mnoge zemlje koje nisu prolazile tranziciju. To je jedan dugi put, a nedvojbena je činjenica na taj dugi put otisnula se upravo ova Vlada sa ovakvim, bez obzira što se uvijek nešto na tom području i radilo, ne možemo reći da nije, bili bi posve nepravedni prema bilo kojoj vladi, ali bilo je potpuno nedovoljno i nesvrsishodno u smislu onoga sve što i kolega Petar Baranović ovdje govori kakvu mi javnu upravu želimo. I sada dolaze kad dođu izbori, izborna je godina, nema političara koji nema svoju mantru, želimo malu upravu, efikasnu, brzu. Mala ili velika uprava, to je jedna velika zabluda jel' nam treba mala ili velika uprava. Onoliko koliko je potrebna društvenom razvoju zemlje da bi bila zaista servis građana. I sigurno je dakle na taj put u koji smo se otisnuli usvajajući strategiju koju je predložila Vlada vidjet ćemo da ona je dubinska, da ona nije napisana tek tako pa idemo nego i toj strategiji da bi se ona ovako napisala i način na koji je ona učinjena gdje su vrhunski stručnjaci sudjelovali u njoj, podrška gotovo svih relevantnih, ja ne znam tko nije dao podršku toj strategiji, govori o ozbiljnosti uopće akta koji za to ranije nismo imali podlogu. I to je po prvi put učinjeno. Prema tome, dakle ono učinjeno je sve ove pretpostavke što koji su daljnji koraci za jedno dubinsko snimanje gdje ih imamo previše, gdje ih imamo premalo. Ali istina je i činjenica je da organizacija treba biti drugačija da bi državni službenici, namještenici, da bi naša javna uprava zaista bila uspješna. Dug je bio period, ako vidimo malo i kroz povijest pa i onu, evo puno smo se spominjali Amerike pa i možemo od onog početka njihove javne uprave kao plijena određenih političkih stranaka do sada jednog novog termina, novog menadžmenta, nove javne menadžerske uprave. Da, efikasnost i ovo, ali državna uprava nikad ne smije biti identična upravi privatnog sektora, onda smo gotovi. Privatni sektor i njihova uprava jedini motiv im je profit. Upravljanje državom je puno složenija stvar. Upravo se država mora na kraju krajeva i to joj je jedna od osnovnih uloga dobre države, pogotovo socijaldemokratske vlasti, da zaštiti one slabije kojih kojih je otpustio privatni sektor. Prema tome, isto tako se slažem s onima koji vide, iako postoje ozbiljni razlozi zašto se to čini, ali gdje se u svakog državnog službenika i namještenika upire prstom da je on uhljeb. Privatnom sektoru odgovara da je država slaba, da joj manje plaća, da je manje regulative odnosno ukratko da radi što hoće. Naravno da država ne smije biti ni prejaka u tom smislu da previše i optereti, ali da očuva one svoje temeljne zadaće prije svega regulacije poštene utakmice i prije svega zaštite slabijih ali jednako tako ne zanemarujući one koji stvaraju to je njezina osnovna uloga. I slažem se sigurno i to vidimo u strategiji koja govori o rezanju nepotrebne administracije, to se izričito govori govori u strategiji gdje zauzima ozbiljan dio teksta i preokupacije Vlade a i nas koji smo usvojili tu strategiju koja se brine upravo da se nepotrebna regulacija ukloni kao osnovna prepreka prije svega koja zagorčava život običnom građaninu u njegovim svakodnevnim potrebama kad se obraća državi ili negdje javnoj upravi u svojoj lokalnoj samoupravi a da ne govorimo o poslovima. Naravno kažem složit ćemo se da je javna uprava kao ogledalo države, ona je alfa i omega svih procesa i sve dobre stvari koje jedna Vlada donosi donosi mogu biti blokirane od strane uprave, od strane administracije. Od administracije se očekuje i to je u strategiji sasvim jasno postavljeno dvije postavke da radi po zakonu, ali da mora biti lojalna politici. Ne poslušna, ona ne smije opstruirati politiku. Mi imamo situacije pa toga smo svi zastupnici koji kontaktiramo s građanima, ja mislim da ni nema koji na ovaj ili onaj način ne kontaktira s građanima, kojem građanin kaže pa o tome što vaša Vlada govori mi idemo dolje na šaltere, nitko čuo za to, zalupi nam dobro da nos nismo na vrijeme iz šaltera povukli. Što namjerno a što možda što nisu educirani. E da mi sada ne bi, mi stalno o tome govorimo ali oni koji vladaju su odgovorni kako se oni ponašaju i to je istina, od toga se pobjeći ne može zato i ova strategija. Ja kad govorim o ovim temama i ponovno ću ponoviti, jedna Austrija prije 10 godina koja nije imala tranziciju, koja ne zna što je šutnja administracije a o tome ću se posebno osvrnuti, taj pojam treba ukinuti, on ne smije više egzistirati kao pojam zastare koji je pravosuđe dugo godina koristilo, zloupotrebljavalo kako bi rješavalo predmete. Ne bi rješavali pa su im se računali kao riješeni predmeti. To je isto što je za pravosuđe su bili i mi smo stali na kraj tome, zastarama kod sudskih predmeta, tako i šutnja administracije. To ne može biti. E da se sada vratimo na Austriju, kada su oni krenuli u svoj pilot program, kaže kod nas ne postoji šutnja administracije. Svaki predmet se riješi u roku od 15 dana ali mi smo svjesni da samo jedna četvrtina su zaista motori koji tako rade da bi mogli imati takve rezultate, ali smo shvatili da u istom platnom razredu ne može biti, ne mogu biti svi isto nagrađeni jer svi isto ne rade. Ono o čemu i kolega Baranović govori i potpuno se slažem s ovim, to je na tragu i ove strategije samo se to ne može preko noći. Dakle mi sada moramo vidjeti upravo ovo gdje ih ima više, gdje ih ima premalo, koja je težina predmeta. To je kod pravosuđa puno lakše. Zato je sigurno da je reforma uprave, a nju je puno teže i provesti i zato se ona i kasnije provodi nego reforma pravosuđa, da je reforma uprave na vrijeme krenula, mi i sa pravosuđem bi davno već imali puno, puno uređenije pravosuđe i sa puno, puno manjih problema jer i neriješeni predmeti iz uprave oni se prebacuju na samo na samo pravosuđe. I sada, što se dogodilo i koji je to bio pilot program u Austriji? Bit će minimalne plaće svima za 3 mjeseca, a svak može dobiti i po 4 puta veću plaću nego što je, 3 do 4 puta nešto što ima ali moraju riješiti točno određeni broj predmeta. Dakle, mjerenje kvantitativno, to je vrlo teško u upravi ali nije nemoguća misija, nije univerzalno kao kod pravosuđa, kao kod kaznenih, građanskih predmeta. To nije ni tamo jednostavno ali puno, puno jednostavnije nego što će to biti učiniti ovdje da bi se to kvantificiralo, ali može se. I šta se događa? Najprije je bio veliki otpor u tome jer ovi koji, njih je bilo ¾ koji nisu baš bili revnosni, ¼ koja je bila revnosna koja se nije protivila. Počeli su provaljivati jedan drugome u ormare. Dakle moguće je kvantificirati, moguće je upravo da respekt javni službenici i namještenici o čemu je također i kolega govorio imaju svoj dignitete, da se ne nazivaju uhljebima nego da je ponos, čast i dika raditi u javnoj upravi. A to znači upravo sve one mjere, da ih sda ja ne ponavljam, i na koje upravo zbog kratkoće vremena vas gospodine Baranoviću upućujem na strategiju i na mišljenje gdje ćete način odgovore na sve ono što u biti i postavljate u svojoj interpelaciji. Hvala lijepo. Hvala lijepa uvažena potpredsjednice. Svjetla pozornice i estradne sklonosti neću komentirati. Što se tiče prisutnosti generalno zastupnika pa tako i ovih veličanstvenih 16 iza ove interpelacije, to ima svoju genezu u drugim stvarima i to bi nas trebalo sve zabrinuti da zaštitimo dignitet ne javne uprave nego Hrvatskog sabora za početak, pa da onda krenemo prema upravi. Vi ste rekli da javna uprava ne može funkcionirati na istim načelima, potpuno istim načelima. Ja se tu mogu složiti s vama kao uprava u privatnom sektoru ali mora davati određene rezultate. Rekli ste da je to tako jel da oni moraju biti u poziciji da zaštite upravo najslabije, da zaštite zaposlenike u privatnom sektoru od njihovog menadžmenta. Pa zapitajmo se koliko su nam danas zaposlenici u privatnom sektoru zaštićeni. Spomenuli ste i socijaldemokraciju, znate da sam prijatelj socijaldemokracije, predugo se poznamo vi i ja, ali mislim da je pala na ispitu u ovom mandatu kada je to u pitanju. Kada pogledamo realnu poziciju žena u velikim trgovačkim lancima u velikim tvornicama, kada pogledamo realna prava zaposlenika i koliko se ta uprava trudi objektivno regulirati te stvari. Kada ste vidjeli žutu traku na bilo kojem velikome trgovačkom centru? Javna uprava funkcionira kada su mali i slabiji u pitanju njih batina, a velike i krupne javna uprava u Hrvatskoj ne dira. To su činjenice. A koliko je servis dobar procesima koje ova Vlada pokušava uspostaviti, koji su pozitivni najbolje svjedoči epizoda od neki dan kada se ispostavilo da je ministar poljoprivrede odnosno ravnateljica agencije dodjelu poljoprivrednog zemljišta uzgajivaču stoke na kojem je nogometno igralište. Toliko o kvaliteti rade i efikasnosti. tko radi može i pogriješiti. Ali koliki su pomaci napravljeni u 3,5 godine to samo čovjek pored zdravih očiju dakle koji namjerno neće da viti ne može i neće da vidi. Ja ne znam u čemu ste vi vidjeli sukob, vi praktički što ste mi replicirali kod uprave odnosno takve jedne menadžerske koja se propagira i u javnoj upravi, da brza i efikasna, ona mora imati čitav niz kvalitete atributa koji ne moraju prije svega koji je interes menadžmenta u privatnom i došli ste od menadžmenta do radnika. Tko je zaštitio ili bar pokušao zaštiti radnike i koliko sada imamo neisplaćenih plaća koliko smo imali prije? 2003.godine mi smo uveli neisplatu plaća kao kazneno djelo. Evo upravo ja kao ministrica sam to predložila i sastavila to kazneno djelo, iako je to čak bilo glupo pored postavljenog kaznenog djela povrede prava na rad koji je sve do tada obuhvaćalo. Ali kada bi došli do Državnog odvjetništva oni bi rekli, a Državno odvjetništvo bi ih otpustilo devedesetih godina. Pa nisam ja njemu uskratio pravo na rad nego ja njemu ne mogu to nemam novaca, za sebe je imao pa smo morali eto samo to preimenovati da svakome bude jasno o čemu se tu radi, iako je od početka bilo jasno. 80 tisuća ljudi je radilo nije dobivalo plaću i danas je to problem, ali daleko, daleko manje. Ali danas kada imamo manji problem o tome se više govori. Ali mi u tome ne vidimo i ne žalimo se, u tome vidimo naš uspjeh da i to sredimo. I govorimo zaista o malim plaćama u trgovačkim centrima, pa mi smo sami oduvijek govorili da su to lanci nepravde u kojima su zarobljene najviše žene. Pa i zato kada želimo investirati kada želimo ono naše bogatstvo staviti u uporabu onda imamo zaista velike otpore. I ja se kolega Baranoviću vama čudim jer ljudi ovi konzervativci imaju zdrave noge ali imaju sposobnost ići samo nazad, a ne naprijed. I svaku investiciju hoće. Želite završno kolega Baranović? Ne. Zaključujem raspravu. Ne. Zaključujem raspravu. O interpelaciji ćemo glasati u petak. Samo da najavim, sutra ćemo raspravljati objedinjeno o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2014., Prijedlog u godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2014.i Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2014. Hvala lijepa. Hvala i vama. Laku noć. Hvala